sa sjednicom i prelazimo na 2. točku dnevnog reda – 2. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Sesvečana da uzme riječ.

Izbore za zastupnike u Hrvatski sabor je na temelju članka 97. alineja 1. Ustava Republike Hrvatske članka 5., 6. i 68. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, raspisao predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, a održani su 24. i 25. studenoga 2007. godine. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske podnijelo je gospodinu Stjepanu Mesiću Predsjedniku Republike Hrvatske izvješće o provedenim izborima za zastupnike u Hrvatski sabor od 22. 22. prosinca 2007. koje je protekom rokova za podnošenje žalbi postalo konačno. Povjerenstvo je utvrdilo da je u Hrvatski sabor sukladno odredbama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor izabrano 153 zastupnika i to 140 zastupnika izabranih je sa liste političkih stranaka u 10 izbornih jedinica sukladno odredbi članka 35. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, 5 zastupnika sa posebnih lista političkih stranaka izabrano je sukladno odredbi članka 40. Zakona u posebnoj izbornoj jedinici i 8 zastupnika nacionalnih manjina izabrano je na temelju članka 15. i 16. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. da su sukladno članku 12. stavcima 1. i 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupnici nakon raspuštanja Sabora nastavili obnašati svoje dužnosti i ovlasti do konstituiranja novog saziva Sabora te da danom konstituiranja prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora. Istog dana prestaje zastupnicima prethodnog saziva Sabora članstvo u tijelima i organizacijama izvan Sabora na koje ih je imenovao Sabor iz reda zastupnika, ako je imenovanje uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika, a toga dana prestaje i članstvo u radnim tijelima Sabora imenovanim članovima. Slijedom iznijetog Povjerenstvo je zaključilo da danom konstituiranja Sabora prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Sabora i da su u Hrvatski sabor izabrani slijedeći zastupnici poredani po abecednom redu. Dakle, Đurđa Adlešić, Ivo Andrić, Ingrid Antičević Marinović, Željka Antunović, Branko Bačić, Ivan Bagarić, Damir Bajs, Milan Bandić, Mladen Barišić, Arsen Bauk, Luka Bebić, Goran Beus Richembergh, Suzana Bilić Vardić, Mato Bilonjić, mr. Božo Biškupić, Dragutin Bodakoš, Biljana Borzan, Rade Bošnjak, Dražen Bošnjaković, Ivica Buconjić, Perica Bukić, Gari Kapeli,

prof.dr. Miljenko Dorić, Igor Dragovan, Josip Đakić, Anto Đapić, Mirjana Ferić Vac, Stjepan Fiolić, Gvozden Srećko Flego, dr. Zdenko Franić, Josiš Friščić, Stipo Gabrić, Ratko Gajica, Božo Galić, Sunčana Glavak, Branimir Glavaš, Ivo Grbić, Branko Grčić, Boro Grubišić, Mario Habek, Ivan Hanžek, prof.dr. Andrija Hebrang, Goran Hefer, dr. Bojan Hlača, Mirela Holi, Silvano Hrelja, Danica Hursa, Davor Huška, Tomislav Ivić, Vladimir Ivković, Ivan Jakovčić, Gordan Jandroković, Ivan Jarnjak, Nadica Jelaš, Ivo Jelušić, prof.dr. Ivo Josipović, Željko Jovanović, prof.dr. Ljubo Jurčić, Marin Jurjević, Damir Kajin, Božidar Kalmeta, Zdravko Kelić, Nedjeljka Klarić, Zlatko Komadina, Zlatko Koračević, Jadanka Kosor, Ante Kotormanović, prof.dr. Dragan Kovačević, Dino Kozlevac, Ante Kulušić, Boris Kunst, Josip Leko, Dragutin Lesar, Slavko Linić, Marina Lovrić, Ana Lovrin, Franjo Lucić, Šime Lučin, Marija Lugarić, Anton Mance, Gordan Maras, Krunoslav Markovinović, Bjanka Matković, Marina Matulović Dropulić, Frano Matušić, Nazif Memedi, Zoran Milanović, Boris Miletić, Darko Milinović, Neven Mimica, Petar Mlinarić, Mirando Mrsić, Zvonimir Mršić, Živko Nenadić, Milanka Opačić, Rajko Ostojić, Ranko Ostojić, Ivica Pančić, magistar Božidar Pankretić, magistar Marija Pečinović Burić, Marijana Petir, Tonino Picula, Vlatko Podnar, Damir Polančer, doktor Dragan Primorac, Zvonimir Puljić, profesor doktor Milorad Pupovac, profesor doktor Vesna Pusić, doktor Furio Radin, Niko Rebić, Zdravko Ronko, Jerko Rošin, magistar Ante Sanader, doktor Ivo Sanader, profesor doktor Petar Selem, Damir Sesvečan, Gordana Sobol, Vojislav Stanimirović, Nenad Stazić, Ivan Šantek, Vladimir Šeks, Tatjana Šimac Bonačić, Sonja Šimunović, doktor Vladimir Šišljagić, Miroslav Škoro, Vesna Škulić, magistar Denis Šoja, Denes Šoja pardon, Boris Šprem, Dubravka Šuica, Ivan Šuker, profesor doktor Šemso Tanković, Emil Tomljanović, profesor doktor Marko Turić, Željko Turk, Davorko Vidović, Zoran Vinković, Biserka Vranić, Tanja Vrbat, Ivan Vučić, Antun Vujić, Branko Vukelić, Dragan Vukić, Dragica Zgrebec i Mario Zubović. Povjerenstvo je utvrdilo da su se sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, a kojim je uređena nespojivost zastupničke dužnosti sa istodobnim obnašanjem dužnosti iz stavka 2. stekli uvjeti iz stavka 3. rečenog članka zakona za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Branko Bačić, Damir Bajs, Milan Bandić, Mladen Barišić, magistar Božo Biškupić, Ivica Buconjić, Radimir Čačić, Petar Čobanković, Božo Galić, Ivan Jakovčić, Ivo Jelušić, Božidar Kalmeta, Zlatko Komadina, Jadranka Kosor, Marina Lovrić, Ana Lovrin, Bianca Matković, Marina Matulović-Dropulić, Damir Polančec, profesor doktor Dragan Primorac, Ivan Šuker, magistar Ante Sanader, doktor Ivo Sanader i Branko Vukelić. Povjerenstvo je utvrdilo da su se sukladno članku 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stekli uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata sljedećim zastupnicima: Đurđa Adlešić, Lino Červar, Sunčana Glavak, Gordan Jandroković i Darko Milinović. Političke stranke su na temelju članka 12. stavka 1. zakona sa svojih lista neizabranih kandidata u izbornim jedinicama odredile kandidate za zamjenika zastupnika i o tome izvijestile Hrvatski sabor te shodno tome zastupnički mandat započinju obnašati: Antun Korušec zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatsko socijalno-liberalne stranke umjesto Đurđe Adlešić, Borislav Matković zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Branka Bačića, Miroslav Čačija zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske seljačke stranke umjesto Damira Bajsa, Davor Bernardić zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske umjesto Milana Bandića, Krešimir Gulić zamjenik zastupnika kandidiran u I. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Mladena Barišića, Anđelko Mihalić zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto magistra Bože Biškupića, Nevenka Majdenić zamjenica zastupnika kandirana u IV. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Ivice Buconjića, Zlatko Horvat zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske narodne stranke umjesto Radimira Čačića, doktor Nevio Šetić zamjenik zastupnika kandidiran u VIII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Lina Červara, Krešo Filipović zamjenik zastupnika kandidiran u V. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Petra Čobankovića, Šimo Đurđević zamjenik zastupnika kandidiran u V. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske

Karmela Caparin zamjenica zastupnika kandidirana u II. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske Šimo Đurđević zamjenik zastupnika kandidiran u V. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Bože Galića, Milivoj Škvorc zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Sunčane Božidara Kalmete, Romana Jerković zamjenica zastupnika kandidirana u VIII. izborno jedinici kao kandidatkinja na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske umjesto Zlatka Komadine, Ljubica Lukačić zamjenica zastupnice kandidirana u I. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Jadranke Kosor, Danijel Mondekar zamjenik zastupnika kandidiran u VI. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske umjesto Marine Lovrić, Tomislav Vrdoljak zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Ane Lovrin, Krešimir Ćosić zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Biance Matković, Božica Šolić zamjenica zastupnice kandidirana u VII. Izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Marine Matulović-Dropulić, Nevenka Marinović zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Darka Milinovića, Stjepan Milinković zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Damira Polančeca, doktor Goran Marić zamjenik zastupnika kandidiran u XI. Izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto profesora doktora Dragana Primorca, Vedran Rožić zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto magistra Ante Sanadera, Željana Kalaš zamjenica zastupnika kandidirana u X. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto doktora Ive Sanadera, Ivanka Roksandić zamjenica zastupnika kandidirana u VI. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Ivana Šukera i magistar Nedjeljko Strikić zamjenik zastupnika u VII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske Sukladno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo predlaže donošenje odluke: 11. siječnja 2008. počinju mirovanja zastupničkog mandata i tim danom zastupničku dužnost počinju obnašati zamjenici zastupnika Antun Korušec zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatsko socijalno-liberalne stranke umjesto Đurđe Adlešić, Borislav Matković zamjenik zastupnika kandidiran u X. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Branka Bačića, Miroslav Čačija zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske seljačke stranke umjesto Damira Bajsa, Davor Bernardić zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijal-demokratske partije Hrvatske umjesto Milana Bandića, Krešimir Gulić zamjenik zastupnika kandidiran u I. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Mladena Barišića, Anđelko Mihalić zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto magistra Bože Biškupića, Nevenka Majdenić zamjenica zastupnika kandidirana u IV. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice Zlatko Horvat zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske narodne stranke umjesto Radimira Čačića, doktor Nevio Šetić zamjenik zastupnika kandidiran u VIII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Line Červara, Krešo Filipović zamjenik zastupnika kandidiran u V. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Petra Čobankovića, Šimo Đurđević zamjenik zastupnika kandidiran u V. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Bože Galića, Milivoj Škvorc zamjenik zastupnika kandidiran u III. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Sunčane Glavak, Marin Brkarić zamjenik zastupnika kandidiran u VIII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Istarskog demokratskog sabora umjesto Ivana Jakovčića, Karmela Caparin zamjenica zastupnika kandidirana u II. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Gordana Jandrokovića, Bruno Kurelić zamjenik zastupnika kandidiran u VII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijal-demokratske partije Hrvatske umjesto Ive Jelušića, Branko Kutija zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Božidara Kalmete, Romana Jerković zamjenica zastupnika kandidirana u VIII. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Socijal-demokratske partije Hrvatske umjesto Zlatka Komadine, Ljubica Lukačić zamjenica zastupnice kandidirana u I. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Jadranke Kosor, Danijel Mondekar zamjenik zastupnika kandidiran u VI. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Socijal-demokratske partije Hrvatske umjesto Marine Lovrić, Tomislav Vrdoljak zamjenik zastupnika u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Ane Lovrin, Krešimir Ćosić zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Bianke Matković, Božića Šolić zamjenica zastupnice kandidirana u VII. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Marine Matulović-Dropulić, Nevenka Marinović zamjenica zastupnika kandidirana u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Darka Milinovića, Stjepan Milinković zamjenik zastupnika kandidiran u II. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Damira Polančeca, doktor Goran Marić zamjenik zastupnika kandidiran u XI. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto profesora doktora Dragana Primorca, Vedran Rožić zamjenik zastupnika kandidiran u IX. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto magistra Ante Sanadera, Željana Kalaš zamjenica zastupnika kandidirana u X. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto doktora Ive Sanadera, Ivanka Roksandić zamjenica zastupnika kandidirana u VI. izbornoj jedinici kao kandidatkinja na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Ivana Šukera, i magistar Nedeljko Strikić zamjenik zastupnika u VII. izbornoj jedinici kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice umjesto Branka Vukelića. Zaključak o izabranim zastupnicima u Hrvatski sabor kao i odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata te o početku obnašanja zastupničke dužnosti njihovih zamjenika objavit će se u "Narodnim novinama". Hvala. **Bebić, Zahvaljujem predsjedniku povjerenstva. Otvaram raspravu o ovom izvješću. Nitko se ne javlja. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje slijedeći zaključak: Prihvaća se Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima za Hrvatski sabor imenima zastupnika koji obnašaju dužnost nespojivu sa zastupničkom dužnošću pa im zastupnički mandat miruje te o zamjenicima zastupnika koji umjesto njih počinju obnašati zastupničku dužnost. Tko je za ovaj zaključak? Hvala lijepa. Nema. Suzdržanih? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno prihvaćen ovaj zaključak sa 150 glasova.